уведомяват за това Съвета за електронни медии. (2) Лицата по ал. 1 подават до Съвета за електронни медии уведомление по образец, което съдържа: 1. идентификационни данни на лицето, което осъществява медийни услуги по заявка – наименование (фирма), седалище и адрес на управление и съответния единен идентификационен код; 2. представяни медийни услуги по заявка; 3. кратко описание и основни параметри на осъществяваните медийни услуги по заявка; 4. териториален обхват; 5. телефон, факс, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти; 6. предполагаема дата за започване предоставянето на медийните услуги. (3) Уведомлението по ал. 2 се подава на български език. език. (4) В случай на непълнота на уведомлението в 7-дневен срок от получаването му Съветът за електронни медии писмено уведомява лицето да отстрани непълнотите. (5) Съветът за електронни медии вписва лицето в регистъра по чл. 125к в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението или от отстраняването на непълнотите. Чл. 125з. При прекратяване осъществяването на медийните услуги по заявка лицето уведомява Съвета за електронни медии. Чл. 125и. (1) Лицето, осъществяващо медийни услуги по заявка може да поиска писмено от Съвета за електронни медии издаване на удостоверение за вписване в регистъра, за което заплаща еднократна административна такса.

Съветът за електронни медии поддържа публичен регистър. (2) В регистъра по ал. 1 се обособяват 5 самостоятелни раздела: 1. Първи раздел, който включва български радио- и телевизионни програми, които могат да бъдат разпространявани на територията на Република България чрез кабел и сателит; раздел, който включва чуждестранните програми, които могат да бъдат разпространявани на територията на Република България чрез кабел и сателит; а) създадени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; б) създадени от чуждестранни лица, различни от лицата по буква „а”. 3. Трети раздел, който включва лицензирани радио- и телевизионни програми, разпространявани чрез: а) налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване; б) електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване. 4. Четвърти раздел, който включва медийните услуги по заявка. Пети раздел, който включва предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми. (3) Програми, които не са предназначени предимно или изключително или изключително за българска аудитория, но се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване, които са на територията на Република подлежат на регистрация и се включват в Първи раздел на публичния регистър по ал. 1, т. 1. (4) В регистъра

данни за органите на управление, включително персонален състав на доставчиците на медийни услуги; 4. обстоятелства, свързани с търговски обезпечения, подлежащи на вписване. вписване. (5) В регистъра по ал. 2, т. 4 се включват следните данни: 1. идентификационни данни – наименование (фирма), седалище и адрес на управление на юридическото лице или на физическото лице – едноличен търговец, което осъществява медийни услуги по заявка след подаване на уведомление; 2. предоставяните медийни услуги по заявка; 3. основни параметри на осъществяване на медийните услуги по заявка; 4. териториален обхват, където това е приложимо; 5. телефон, факс, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти; 6. дата на започване предоставянето на медийни услуги. услуги. (6) В регистъра по ал. 2, т. 5 се включват: 1. данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху управлението на предприятието; 2. данни за органите на управление на предприятието, включително персонален състав; 3. телефон, адрес, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти; 4. списък на разпространяваните програми, съответно в цифров и аналогов пакет, ако предприятието поддържа два отделни пакета; 5. срокът, до който предприятието има отстъпени права за разпространение на съответната програма; 6. териториален обхват, за който предприятието има отстъпени права за разпространение на съответната програма. Регистърът по чл. 125к е публичен и се публикува на интернет страницата на Съвета за електронни медии. медии. (2) При промяна на вписаните в регистъра обстоятелства по ал. 1 регистрираният оператор е длъжен да заяви промяната в Съвета за електронни медии в 30-дневен срок от настъпването й. (3) Лице, осъществяващо медийни услуги по заявка, уведомява Съвета за електронни медии за всяка промяна на данните от уведомлението по чл. 125ж, ал. 2 в 14-дневен срок от настъпването на промяната. (4) Данните по чл. 125к, ал. 6, т. 1 и 2 се събират служебно от Съвета за електронни медии въз основа на наличната информация в търговския регистър и публичните регистри, водени от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения. Данните по чл. 125к, ал. се предоставят от предприятията заедно с информацията по чл. 125в. (5) При промяна на предоставените по ал. 4 данни,

Няма. В такъв случай подлагам на гласуване § 52, който става § 79. Моля народните представители да гласуват.

По § 53 е постъпило предложение от народния представител Калина Крумова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народния представител Даниела Петрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2 и подкрепя по принцип предложението по т. 3. Постъпило е предложение от народния представител Петър Курумбашев

постъпват по бюджета на СЕМ за целево подпомагане на програми за повишаване на административния капацитет по изпълнение на функциите му”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага в съответствие с изискванията на чл. 50, ал. 1 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове, съдържанието на § 53 да бъде формулирано в отделни параграфи за всеки член, както следва:

чл. 90 и чл. 91 на доставчиците на медийни услуги се налага имуществена санкция от 3000 до 20 000 лв. лв. (2) За нарушение на разпоредбата на чл. 9, ал. 3 на доставчиците на медийни услуги се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 7000 лв. (3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2 имуществената санкция е в двоен размер.” „§ 81. Член 126а се изменя така: „Чл. 126а. (1) За нарушение на условията на издадената лицензия, което не представлява нарушение по чл. 126, се налага имуществена санкция от 1000 до 7000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер. (2) За нарушение на условията на регистрацията на регистрирания оператор се налага имуществена санкция в размер от 4000 до 15 000 лв. (3) За нарушение на изискванията на чл. 125а, ал. 1, вследствие на което са възникнали обстоятелства по чл. 125а, ал. 4, т. 1 и/или 2, на регистрирания оператор се налага имуществена санкция в размер от 4000 до 15 000 лв. (4) За нарушение на разпоредбите на чл. 125а, ал. 6 или на чл. 125л, ал. 2 на регистрирания оператор се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 7000 лв. лв. (5) За нарушение на разпоредбите на чл. 125в се налагат имуществени санкции, както следва: 1. за непредоставяне на информация в определения срок или при предоставяне на невярна или непълна информация – от 3000 до 7000 лв.; 2. за разпространение на програми без надлежно уредени авторски и сродни права – от 7000 до 30 000 лв. (6) При повторно нарушение по ал. 5 имуществената санкция е в двоен размер. (7) При системно нарушение на закона от регистрирания оператор регистрацията се заличава. (8) При системно нарушение на закона от доставчика на медийни услуги по заявка вписването в публичния регистър по чл. 125к се заличава.”

се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.” „§ 83. Член 126в се изменя така: „Чл. 126в. (1) На лице, което без лицензия предоставя за разпространение радио- и телевизионни програми, които се разпространяват само въз основа на лицензия, издадена по реда на този закон, се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 30 000 лв. (2) На лице, което без регистрация предоставя за разпространение радио- и телевизионни програми, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв. лв. (3) На лице, което без уведомление предоставя медийни услуги по заявка, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер. (4) При нарушение на задълженията за предоставяне на информация по реда на чл. 125л, ал. 2, 3, 4 и 5 се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.” § 84. Създава се чл. 126г: „Чл. 126г. На доставчик на медийни услуги, който не изпълни в срок решение на Етичната комисия към Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” и/или Сдружение „Национален съвет за саморегулация”,

– в § 1 от Допълнителната разпоредба се създават нови точки 36-45: „36. „Радио и телевизионна игра” е всяко предаване, в което под каквато и да е форма се набират парични средства от зрителите и/или се раздават награди на участниците в предаването. 37. „Български произведения” са произведения, създадени на официалния език на страната от автори и лица, чието местожителство е в Република България и от независим продуцент, установен в Република България. 38. „Независим продуцент” е физическо или юридическо лице, което не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на на линейна медийна услуга. 39. „Копродуценти” са две или повече лица, които съвместно организират създаването и осигуряват финансирането на предаването. 40. „Изпълнителен продуцент” е лице, което въз основа на договорни отношения с доставчика на медийна услуга организира създаването на предаване вътрешна продукция на доставчика на медийна услуга. 41. „Вътрешна продукция” на доставчик на медийна услуга е предаване, създаването и финансирането на което е организирано от доставчика на медийна услуга. 42. „Външна продукция” спрямо доставчик на медийна услуга е предаване, създаването и финансирането на което е организирано от лице, което не е свързано лице с доставчика на медийна услуга по смисъла на § 1 Допълнителните разпоредби на Търговския закон. са игрални, документални и анимационни филми, създадени на носители, предназначени за места, определени за публични прожекции. 45. „Аудиовизуални произведения” са филми, сериали, театрални и музикални спектакли, опера, оперета, балет и други, създадени на носители, предназначени за телевизионно излъчване.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 54, който става § 86: „§ 86. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения: 1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби”. 2. В § 1:

точка 32 се изменя така: при условие че отговарят поне на едно от следните три условия: аа) създадени са от един или повече продуценти, установени в една или повече от тези държави, или бб) създаването на произведенията се наблюдава и фактически се контролира от един или повече продуценти, установени в една или повече от посочените държави;

произведения с произход от трети европейски държави, които са страни по Европейската конвенция за трансгранична телевизия на Съвета на Европа, създадени главно от автори и работници, пребиваващи в една или повече от тези държави, при условие че отговарят поне на едно от следните три условия: аа) създадени са от един или повече продуценти, установени в една или повече от тези държави; бб) създаването на произведенията се наблюдава и фактически се контролира от един или повече продуценти, установени в една или повече от посочените държави; вв) копродуцентите от тези държави имат основен принос в поемането на разходите на цялата съвместна продукция и тя не се контролира от един или повече продуценти, установени извън тези държави, при условие че произведенията с произход от държави – членки на Европейския съюз, не са предмет на дискриминационни мерки в съответните трети държави; произведения, които са копродуцирани в рамките на свързани с аудиовизуалния сектор споразумения, сключени между Общността и трети държави и отговарящи на условията, определени във всяко от тези споразумения, при условие че произведенията с произход от държави членки не са предмет на дискриминационни мерки в тези държави. Произведения, които не са европейски произведения по смисъла на букви „а”, „б” или „в”, но са произведени в рамките на двустранни копродуцентски договори, сключени между държави – членки на Европейския съюз, и трети страни, се смятат за европейски произведения, при условие че копродуцентите от Общността поемат преобладаващата част от общите разходи на продукцията и че продукцията не се контролира от един или повече продуценти, установени извън територията на държавите – членки на Европейския съюз; д)

седалището на доставчика на медийни услуги е в Република България и редакционните решения за аудиовизуалните медийни услуги се вземат в Република България; бб) седалището на доставчика на медийни услуги е в Република България, но редакционните решения за аудиовизуалните медийни услуги се вземат в друга държава – членка на Европейския съюз, когато значителна част от работната сила, заета в извършването на дейността по предоставяне на аудиовизуалните медийни услуги оперира в Република България; вв) значителна част от работната сила, заета с извършването на дейността по предоставяне на аудиовизуалните медийни услуги, оперира в различни държави – членки на Европейския съюз, но седалището му е в Република България; гг) значителна част от работната сила, заета в извършването на дейността по предоставяне на аудиовизуалните медийни услуги, оперира извън която и да е от държавите членки, ако първоначално е започнала своята дейност в съответствие с правото на Република България, при условие че поддържа стабилна и ефективна връзка с икономиката на дд) седалището на доставчика на медийни услуги е в Република България, но решения за аудио-визуалните медийни услуги се вземат в трета държава, или обратно, той се смята за установен в Република България, когато значителна част от работната сила, заета в извършването на дейността по предоставяне на аудио-визуални медийни услуги, оперира в Република

използват спътникови възможности, които принадлежат на Република България. Ако въпросът, коя държава – членка на Европейския съюз има юрисдикция не може да бъде решен в съответствие с букви „а” и компетентна държава е тази, в която доставчикът на медийни услуги е установен по смисъла на чл. 49-54 от Договора за пенсионирането на Европейския съюз (ОВ,С 115/47

н) точка 35 се изменя така: „35. „Контрол върху управлението на доставчика на медийни услуги „е налице, когато едно лице: а) притежава включително чрез свързано лице, повече от половината плюс 1 от броя на гласовете в общото събрание, или б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган на доставчика на медийни услуги, или в) в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с предоставяне на медийни услуги”. 3. Създава се § 1а: „§1а. Този закон въвежда разпоредбите 1. Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност; Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби от законовите, подзаконовите и административните актове на държавите членки, отнасящи се до упражняването на дейностите по телевизионно разпространение;

относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (ОВ,L 332/27 от 18 декември 2007 г.).” Уважаеми народни представители, имате думата. Не виждам желаещи за изказвания.

Сега поставям на гласуване текста на комисията, който беше прочетен. Моля народните представители да гласуват.

Предложението е прието. По § 55 е постъпило предложение от народните представители Даниела Петрова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 86, Комисията предлага § 55 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в § 86,

му място в § 86, т. 3. Гласували 97 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 11. Предложението е прието.

се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване. За БНТ тези мрежи са с национален и регионален обхват, а за БНР те са с национален и регионален обхват, както и такива, предназначени за предавания в чужбина”. б) създава се нова ал. 2: „(2) Програмите на БНТ и БНР се разпространяват чрез обществена електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, изградена съгласно първия етап от прехода, определен в плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване

ал. 4 – 6: „(4) Предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване се задължава да разпространява: 1. в електронната съобщителна мрежа по ал. 2 – до 4 телевизионни програми на БНТ и до 4 радио програми на БНР; 2. в електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово разпространение на радио програми с национален обхват, определен от Комисията за регулиране на съобщенията – до 4 радиопрограми на БНР; 3. в една от електронните съобщителни мрежи за наземно цифрово разпространение на телевизионни програми с регионален обхват

определена от Комисията за регулиране на съобщенията – една регионална програма на БНР, изготвена за съответния регион; 5. в електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово разпространение на радиопрограми за чужбина, определена от Комисията за регулиране на съобщенията до 4 радиопрограми на БНР. (5) Програмите по ал. 4 трябва да са с вид и профил, съгласуван със Съвета за електронни медии, по реда на чл. 116з.

се заменят с „програмите на лицензираните радио- и/или телевизионни оператори”. бб) в т. 1 думите „радио- и телевизионна дейност” се заменят с „радио- и/или телевизионна дейност”. б) в ал. 4 думите „телевизионните оператори”

Думите „разпространяват програмите си чрез” се заменят с думите „разпространяват радио- и/или телевизионните си програми чрез”. 2. Думите „достъп до програмата на” се заменят с думите „достъп до програмите до”.”

Комисията предлага да се създаде наименование „Преходни и заключителни разпоредби”. Има ли желаещи за изказвания? Няма. В такъв случай ще подложа на гласуване § 56, който става § 87, както беше зачетен преди малко. Моля народните представители да гласуват.

Гласували 94 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 12. Предложението е прието. Подлагам на

се правят следните изменения и допълнения: 1. Член 48а се отменя. 2. В § 3 от Преходните и заключителните разпоредби: а) алинея 3 се изменя така: „(3) Българската

и 5: „(4) Предприятия, получили разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване разпространяващи програмите на БНР и БНТ се задължават да осигурят разпространението на тези програми въз основа на договори при цени, покриващи необходимите разходи за тази дейност при печалба, която би получило несвързано лице при упражняване на същата дейност. (5) При непостигане на съгласие за цените по ал. 3 и 4 между предприятието и БНР и БНТ, цените се определят от Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията предлага да се създаде § 89: „§ 89. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон,

Има ли желаещи народни представители да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване § 57, който става § 88. Моля народните представители да гласуват.

ПЕТРОВА: Комисията предлага да се създаде § 89: „§ 89. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон, Комисията за регулиране на съобщенията при спазване на процедурата, предвидена в Глава пета от Закона за електронните съобщения, открива процедура по чл. 48, ал. 1 от същия закон за избор на предприятие, на което да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радио честотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, предназначена за разпространение на програми на обществени оператори, съобразно предвидените етапи и срокове

Има ли желаещи за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на § 58, който става § 90.

Няма. В такъв случай подлагам на гласуване § 52, който става § 79. Моля народните представители да гласуват.

става § 92: „§ 92. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Съветът за електронни медии привежда водения по досегашния по досегашния ред регистър в съответствие с изискванията на чл. 125к, ал. 2. (2) В срока по ал. 1 доставчиците на медийни услуги по заявка, осъществяващи дейност към влизането в сила на този закон, са длъжни да представят данните съгласно чл. 125ж, ал. 2. (3) В срока по ал. 1 предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми,

Предложението е прието.

Комисията предлага да се създаде § 94: „§ 94. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, Съветът за електронни медии публикува на страницата си в интернет пълните протоколи от заседанията на Съвета, проведени до влизането в сила на този закон.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение в пленарната зала да бъде допусната госпожа Христина Митрева заместник-министър на труда и социалната политика, представител на вносителите по три законопроекта, които ще разглеждаме в точка 3, 4 и 5. обратно процедурно предложение? Няма. Подлагам на гласуване предложението за допускане

обсъди Законопроект за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет на 04.01.2010 Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет на 04.01.2010 г. В заседанието участваха госпожа Христина Митрева, заместник-министър на труда и социалната политика, представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания и представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Христина Митрева, която подчерта, че промените са в съответствие с изискванията на Европейската комисия за докладване по спазване спазване изискванията на директивите в областта на здравето и безопасността при работа. Основната цел на законопроекта е усъвършенстване на нормативната уредба за реда и начина за подаване и съхраняване на декларация от страна на юридическите и физическите лица, с която те декларират в териториална по адреса на регистрация на предприятието изпълнението на основните задължения за осигуряване на безопасни условия на труд. Със законопроекта се предлага лицата, които за своя сметка работят сами,

при работа, за опростяване и рационализация на законодателството, но без да се намаляват съществуващите нива на защита. Във връзка с това не се предвижда самонаетите лица да бъдат освободени от задължението да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд. Удължава се срокът за подаване на декларацията по чл. 15 за 2009 г. до 30 юни 2010 г., вместо до 30 април. Вносителят обоснова и необходимостта от удължаването на срока с предвиждани изменения в нормативната уредба по прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на условия за подаване на декларацията по електронен път, обработването и съхраняването на данните от нея в териториалните дирекции "Инспекция по труда". При обсъждането на законопроекта Комисията по труда и социалната политика се обедини около мнението, че предлаганите промени повишават ефективността на законодателството, намаляват административните разходи, като същевременно гарантират достигнатите нива на защита в областта на здравословните и безопасни условия на труда. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 16 гласа, „против” и „въздържали се” няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет на 04.01.2010 г.” Благодаря. Има ли желание от страна на вносителя да вземе отношение? Няма. В такъв случай откривам дебата. Има ли желания за изказвания? Госпожо Масларова, имате думата.

Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги! Парламентарната група на Коалиция за България ще подкрепи внесения Законопроект за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Казано с няколко думи, това е законопроект, който рационализира, опростява част от процедурите, свързани с изискването за подаване на годишни декларации, на които в териториалните поделения на Инспекцията по труда се поемат ангажименти за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Такава годишна декларация, както беше прочетено и в становището на комисията, вече няма да се изисква с този законопроект от тези, които сами се трудят за своя сметка.

Може би тук трябва да се каже, че в известна степен ще се изисква малко повече прецизност от колегите, които работят в Инспекцията по труда, т.е. спазване на тези изисквания. С оглед на това, че се въвежда

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Въз основа на чл. 70, ал. 3 от нашия правилник,

гласуваме това процедурно предложение. Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Имате думата, госпожо Алексиева.

гласуване на „Закон за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

„§ 2. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 4б: „§ 4б. Декларацията по чл. 15 за 2009 г. се подава до 30 юни 2010 г. включително.”

законопроекта. Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието, а с това е приет на второ четене и Законът за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет на 4.01.2010 г. Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

заместник-председателя на Комисията по труда и социалната политика Геновева Алексиева. Заповядайте. № 002-01-6, внесен от Министерски съвет на 11 януари 2010 г. Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 20

заседанието участваха госпожа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика, представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания и представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Със законопроекта се предлага да се закрие Социалноинвестиционният фонд като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика,

преминат към Министерството на труда и социалната политика. Отменя се Законът за Социалноинвестиционния фонд. Пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на Управителния съвет се прекратяват. Предвижда се назначаване на ликвидационна комисия, която да извърши ликвидация на закрития Социалноинвестиционен фонд. Трудовите правоотношения със служителите от закрития Социалноинвестиционен фонд се уреждат по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда при условията на закриване на предприятието. Не се предвиждат допълнителни средства във връзка с ликвидацията на Фонда. При представянето на законопроекта бе подчертано, че мотивите за закриване на Социалноинвестиционния фонд се основават на анализ на състоянието на административните структури и в изпълнение на мерките за реформа в държавната администрация. Констатирано е, че функциите, изпълнявани от Фонда в подкрепа на Националния план за икономическо развитие и Националния план за регионално развитие, не са актуални, поради изтичане на срока им през 2006 г. Налице е дублиране на функции на Социалноинвестиционния фонд с функции на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С оглед на поетите ангажименти към Международната банка за възстановяване и развитие за осигуряване на устойчивост на поетите ангажименти се предвижда обособяване на звено в Министерството на труда и социалната политика, което да поеме управлението на дейностите на фонда. При обсъждането по законопроекта специално внимание бе отделено на необходимостта от осигуряването на приемственост по отношение на дейността, използването на съществуващия капацитет и натрупания положителен опит при управлението, изпълнението и отчитането на проекти, съгласно изискванията на След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 1 глас, „против” – 1, и „въздържали се” – 18, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за закриване на Социалноинвестиционния фонд, № 002-01-6, внесен от Министерски съвет на 11 януари

На заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за закриване на Социалноинвестиционния фонд, внесен от Министерският съвет. На заседанието присъстваше заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, която представи законопроекта. Социалноинвестиционният фонд е създаден със закон през 2001 г. Той е юридическо лице със седалище в град София и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. има за цел да подкрепя изпълнението на приоритетни проекти и дейности, включени в Националния план за икономическо развитие и в Националния план за регионално развитие и задачи да поощрява увеличаването на заетостта в реалния сектор; създаване на постоянна и временна заетост; насърчаване и поддържане равнището на определени услуги, свързани с развитието на частния сектор; осигуряване подкрепа на предприемаческите инициативи в определени региони, силно засегнати от преструктурирането на икономиката; насърчаване развитието на регионалните и местните инициативи, водещи до повишаване равнището на заетостта и сближаване с практиката за развитието на регионите на страните - членки на Европейския съюз. Дейността на Социалноинвестиционния фонд се осъществява по годишна програма, която се разработва по реда и в сроковете за съставяне на държавния бюджет. В годишната програма се включва и инвестиционна програма, съдържаща проектите, които ще бъдат финансирани през текущата година. Приходите на фонда се набират от: субсидия от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика в размер, определян със Закона за държавния бюджет; от дарения, помощи и средства и от държавно гарантирани кредитни споразумения. Приходната и разходната част на фонда се утвърждават ежегодно от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите. Фондът се ръководи от управителен съвет и изпълнителен директор. Управителният съвет се състои от 12 членове. В него с равен брой представители участват Министерският съвет, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, определени по реда на глава трета от Кодекса на труда. Представителите на Министерския съвет се определят със заповед на министър-председателя. Председател на управителния съвет е министърът на труда и социалната политика. Управителният съвет приема годишната програма за дейността на Социалноинвестиционния фонд, в това число и годишната инвестиционна програма; приема правилник за дейността си; предлага за назначаване и освобождаване назначаване и освобождаване изпълнителния директор на Социалноинвестиционния фонд; приема годишния бюджет на Социалноинвестиционния фонд; одобрява годишния отчет; осъществява цялостен контрол за целевото разходване на набраните средства и информира обществеността, като публикува в централния печат годишната инвестиционна програма на Социалноинвестиционния фонд. Представителите на Министерския съвет се определят със заповед на министър-председателя. Изпълнението на закона е възложено на министъра на труда и социалната политика. В изпълнение на мерките за реформа в държавната администрация е направен анализ на състоянието на административните структури и Съветът за административна реформа към Министерския съвет за Социалноинвестиционния фонд е установил, че: функциите, изпълнявани от него в подкрепа на Националния план за икономическо развитие и Националния план за регионално развитие, не са актуални поради изтичане на техния срок през 2006 г.; констатирано е дублиране на редица функции с функции, изпълнявани от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството; има възможности за финансиране на проекти от фондовете на Европейския съюз. На основата на горните констатации Съветът за административна реформа към Министерския съвет с Решение от 25 ноември 2009 г. е предложил на правителството Социалноинвестиционния фонд да бъде закрит. Същевременно Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие е ратифицирано със закон. Съгласно него Социалноинвестиционният фонд поема цялата техническа отговорност за изпълнението на проекта. С оглед обезпечаване на поетите ангажименти към Международната банка за възстановяване и развитие и осигуряване на устойчивост и приемственост по стартиралия проект се налага обособяване на звено в Министерството на труда и социалната политика, което да поеме управлението на дейностите по проекта след закриването на фонда. Във връзка с това законопроектът предвижда функциите и дейностите по Проекта за социално включване да преминат към Министерството на труда и социалната политика. Въпросите, свързани със закриването на Социалноинвестиционния фонд и преминаването на дейността му към Министерството на труда и социалната политика, са обсъдени и с експерти на Международната банка за възстановяване и развитие, които изразяват принципна подкрепа и съгласие. Със законопроекта се предвижда Министерският съвет в срок до 1 месец от влизането в сила на закона да назначи ликвидационна комисия, която да извърши ликвидацията на Социалноинвестиционния фонд в 3-месечен срок от назначаването й. Разходите по ликвидацията са за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Фонда за 2010 г. След изчерпателното запознаване на членовете на комисията с мотивите по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: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

Социалноинвестиционният фонд е пред непосредствено приключване на проект „Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”, тъй като изпълнението на дейностите по него съгласно проектните документи приключва на 31 декември 2009 г. Всъщност това вече е приключило. Първият заем по проекта в размер на 50 млн. 800 хил. евро е усвоен до края на 2008 г. на 99,99%, тоест на 100%. Усвояемостта към 30 ноември 2009 г. на допълнителния заем в размер на 15 млн. лв. е 93,42%. Както каза госпожа Стоянова, междувременно със закон е ратифицирано Заемното споразумение – Проект за социално включване, и всъщност по този проект проект има дублиране с функции на Министерството на труда и социалната политика. Поради това се обособява звено в Министерството на труда и социалната политика, което да поеме управлението на дейностите по проекта. От 30 човека, които работят сега към Социалноинвестиционния фонд, остават 8, които ще преминат към Министерството на труда и социалната политика. Това са експерти, които имат потенциала да продължат проектните дейности. Тъй като вече е назначена ликвидационна комисия, след като тази комисия приключи работата си, ще бъде подготвен отчет, който ще бъде представен на вниманието на народните представители.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

Преди да закрием Социалноинвестиционния фонд, може би е добре да кажем няколко думи изобщо за този фонд – за времето, когато той беше създаден и структуриран. Това стана през 2001 г. със специален закон. Съгласно този закон Социалноинвестиционният фонд има няколко цели. На първо място, да подкрепи изпълнението на приоритетни проекти и дейности, включени в Националния план за икономическо развитие и Националния план за регионално развитие. Освен това

работодателски и синдикални организации, тоест на социалните партньори, и само четирима са представители на държавата, независимо от това, че Управителният съвет се оглавява от министъра на труда и социалната политика. Казвам това, защото след малко ще стане ясно какво оттук нататък няма да съществува като контролен механизъм. По сега действащия закон Управителният съвет предлагаше инвестиционна програма, предлагаше програма за реализиране, която беше съгласувана и обсъждана заедно със социалните партньори, заедно с представители на Националното сдружение на общините. В мотивите към законопроекта е казано, че тези цели на Социалноинвестиционния фонд към днешна дата не са актуални. Не са актуални, защото има конкурентни организации, институции, министерства и ведомства, които се занимават с инвестиране по отделните политики, които са влизали досега в предметния обхват на Социалноинвестиционния фонд. В мотивите се казва, че в изпълнение на мерките за реформа в държавната администрация Съветът за административна реформа към Министерския съвет е предложил Социалноинвестиционният фонд да бъде закрит. Вижте обаче какво пише в действащия закон, в чл. 2, където са отбелязани задачите, които са в предметния обхват на Социалноинвестиционния фонд. На първо място, „поощряване увеличаването на заетостта в реалния сектор”. На второ място, „създаване на постоянна и временна заетост”. На следващо място, „осигуряване подкрепа на предприемаческите инициативи в определени региони, силно засегнати от преструктурирането на икономиката”. „насърчаване развитието на регионалните и местни инициативи, водещи до повишаване равнището на заетостта”. Уважаеми колеги, ако това не са актуални цели и задачи в условия на криза, в условия, в които безработицата, за съжаление, продължава да расте, кое тогава е актуална цел и актуална политика? Затова ние не сме съгласни с аргументите на вносителя. На следващо място, искам да спра вашето внимание на така наречения Втори заем за развитие на политиките и институционална реформа в социалните сектори – заем, който е ратифициран със закон в Народното събрание през 2009 г. Доколкото си спомням, става въпрос за около 40 млн., които трябва да бъдат усвоени за изграждане на социална инфраструктура. Казвам всичко това, защото със закон

е Социалноинвестиционният фонд. Сега изведнъж в мотивите казваме, че Министерството на труда и социалната политика изгражда специална структура, която ще управлява проекта. Как така, като в Закона за ратификация е записано, че има институция, която ще управлява проекта, изведнъж Министерството на труда и социалната политика, респективно правителството, разговаря с Банката покрай закона и въпреки закона решава, че някой друг, колкото и компетентен да е той, трябва да управлява изпълнението на този заем, на това Заемно споразумение? Според мен това не е добър и коректен подход за решаване на този въпрос. Иначе между тези 20 човека има много добри експерти, които са работили по програми в Световната банка и много добре разбират как се управляват пари на международни финансови институции. Ако въпросът е да махнем тези хора и да назначим на тяхно място други, няма никакъв проблем. Това може да стане най-лесно. Уважаеми колеги, дори и тези експерти да отидат в тази специализирана организация или каквото и да е там, към Министерството на труда и социалната политика – забележете, че отпада контролът на социалните партньори. Къде остава Националното сдружение на общините? Къде остават социалните партньори при контролирането? Аз съм сигурен, че сегашният екип на Министерството на труда и социалната политика е достатъчно коректен, за да не си позволи по какъвто и да било начин разхищаване на тези средства. Нямам никакви съмнения, че това няма да се случи, но при всички положения съмненията, когато липсва контролът на съсловните организации, когато липсва контролът на Националното сдружение на общините, остават. Тъкмо затова нашата парламентарна група не намира аргументи, с които да подкрепи закриването на Социално-инвестиционния фонд. ПРЕДСЕДАТЕЛ няма. Заповядайте, имате думата за изказване.

председател. Уважаеми колеги, Коалиция за България няма да подкрепи естествено този законопроект по една проста причина, че с много лесна ръка ликвидираме една работеща, една успешна структура. С ликвидационни комисии знаете – и преди е имало, особено в сектор „Земеделие”, видяхте докъде стигнаха нещата в сектор „Земеделие” с ликвидационните комисии. Но няма да подкрепим също така този законопроект, защото на народните представители не е представен никакъв отчет. Ние знаем ли де факто какво искаме да ликвидираме? Госпожа Митрева каза, че на по-късен етап ще ни представи отчет, но какво означава това? Ние тук трябва да знаем за коя община какви пари, колко пари са усвоени. Защото ви уверявам, че всички ние сме от избирателни райони – няма община във всеки един от вашите избирателни райони, която да не е имала печеливш, успешен проект в Социално-инвестиционния фонд. Още повече – съжалявам, че го няма господин Мартин Димитров, защото той постоянно говори за ефективност, ефикасност на разходите. Ами, чухте преди малко госпожа Митрева какво каза – при първия транш 99, приблизително 100% са усвоени, вторият транш – 94% са усвоени. какво говорим? И защо трябва това нещо да бъде ликвидирано? Но не е само това. (Шум и реплики в залата.) Ето го и господин Димитров. За ефективността на разходите говорим. Точно това е: вие трябва да обърнете внимание – 99% усвояемост и ефективност, но нека да видим какви са проектите. Понеже няма отчет и ние трябва да гласуваме – така, със затворени очи, нещо, което ни се предоставя, аз ще ви кажа. От началото на създаването на Проекта за социални инвестиции и насърчаване на заетостта в рамките на тази програма са финансирани 468 микропроекта от общинска и социална инфраструктура, от които само 23 микропроекта са все още в процес на изпълнение. Всеки микропроект е в размер до 392 хил. лв., като 80% се финансират от фонда, 20% са с общински средства.

През периода 2003-2009 г. Социално-инвестиционният фонд е финансирал ремонт и реконструкция на 99 училища и 55 детски градини. И ние това нещо искаме с лека ръка да го ликвидираме. Разбира се, вие ще кажете: как е бил осъществяван контролът на фонда, дали не е имало злоупотреби. Ами, ето, ще ви кажа как е правен този контрол:

И ние искаме, видите ли, това нещо, което е работещо, защото се е събрал един административен съвет, защото има много голяма администрация, да го ликвидираме. Защо е нужно това нещо? Защо Защо нещо, което печели, особено е печелившо в икономическа криза, когато са нужни свежи пари, ние отговаряме: ще бъдат финансирани дейности по европейските програми, само че това са комплексни проекти? Общините трябва да кандидатстват по различни мерки, за да постигнат това, което могат да го изпълнят с един заем по този фонд. Защо е нужно да разводняваме и да бавим нещата? Именно сега трябва да се вършат конкретни действия и този

няма. Желание за изказване – госпожа Масларова. Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги, аз не мога да допусна, че в тази зала няма добри юристи и че в тази зала няма хора, които имат представа за дейността на Социалноинвестиционния фонд, за това доколко той доколко той „дублира” функции на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Смятам, че всички вие сте абсолютно наясно с това. Има обаче няколко неща, които просто искам да припомня на залата, когато се вземат такива решения, защото може да се наложи след това те да бъдат атакувани по някакъв начин, защото не може да се правят законопроекти, тогава когато те са свързани с други закони, приети вече, и има съответно поети ангажименти. Най-напред обаче няколко думи за Социалноинвестиционния фонд. И заместник-министър госпожа Митрева каза колко милиони евро са усвоени

няма нито една бележка от Световната банка и от „Прайс Уотърхаус”, които одитират работата на Социалноинвестиционния фонд и дейността по него, както, разбира се, и от страна на българските общини, които са бенефициенти. Те плащат 20% от стойността, до 20% от стойността на проектите, а от фонда се плащат 80% от стойността на тези изключителни социални обекти. Смея да кажа, че до 2005 г. около 20-25% от средствата са били насочени към социална инвестиция, ако мога така да кажа, за социални обекти. От 2005 г. до 2009 г. близо 77% от ресурса е насочен към социалната инфраструктура на българските общини. Изградени са множество социални центрове, дневни центрове, домове, социални кухни и т.н., да не влизам в тези подробности. За ваша информация – за 2008 г. Световната банка беше предложила

за един действително изключително полезен, търсен и бих казала, един от най-предпочитаните проекти на българските общини. Аз не зная доколко са консултирани за това българските общини. Също не мога да кажа и каква е позицията на социалните партньори и дали това е гледано в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тук не съм успяла да вляза да проверя, но искам да ви кажа за всичко това, което е, е сключено заемно споразумение със Световна банка, и всичко това е минало през българския парламент. Как изведнъж ние решаваме да елиминираме със законопроект и да отменим Закона за Социалноинвестиционния фонд? И ще кажа после защо. Но аз ще си позволя на вас да ви прочета стенограмата от 6 януари т.г. на Министерския съвет по тази точка. Точката е девета. Министър-председателят казва: „Внася министърът на труда и социалната политика”. И какво казва господин Младенов: функциите, изпълнявани от Социалноинвестиционния фонд в подкрепа на Националния план за икономическо развитие и Национален план за регионално развитие са неактуални, поради изтичане на техния срок през 2006 г. Констатирано е дублиране на редица функции на фонда с такива, изпълнявани от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. забележете, със закона е ратифицирано заемно споразумение със Световната банка. С проекта се предвижда Министерският съвет в срок до един месец от влизането в сила на закона да назначи ликвидационна комисия, която да извърши ликвидация в срок от три месеца от нейното назначаване. Ще се обособи звено към Министерството на труда и социалната политика с участието на отделни министерства, социални партньори и Националното сдружение на общините, които ще работят по новото заемно споразумение. Тук отварям една скоба и искам да кажа, че по заемното споразумение, което е ратифицирано от българския парламент миналата година през февруари, е записано,

решаваме да нарушим едно друго споразумение, което все пак е международно споразумение. И забележете, какво довършва министърът на труда, аз ви чета точно стенограмата: „Министърът на труда и социалната политика е информирал с писмо от 14 декември 2009 г. министъра на финансите в качеството му на упълномощен представител на държавата за предстоящото закриване на СИФ. същото писмо е искано съгласие за промяна в сключеното заемно споразумение.” Колеги, може ли да искаме съгласие за промяна в заемното споразумение? Аз не зная, искам да питам, първо: такова съгласие за Второ, със заемното споразумение, ратифицирано от най-висшия орган на България – Народното събрание, е приет нов заем, колеги, който се нарича проект „Социално включване”, за 40 млн.евро. Този заем, с много усилия издействан от България, със Световната банка, е единственият заем на Световната банка като пилотен, който е насочен за социално включване на децата до 7-годишна възраст.

и се получават едни нежелани тенденции, които смятам, че не е необходимо да обяснявам. Именно този проект е насочен за обучение и създаване на центрове сексуално обучение, за създаване на детски ясли, за създаване на дневни центрове за такива деца. Всичко онова, което са превантивните мерки и създаването на възможност всяко българско дете още в първите седем години да получи онова физическо и интелектуално развитие, което е необходимо. Питам аз сега, искам все пак някой да ми отговори, защото не мога да си представя как така се взема такова решение. Затова предлагам: спрете го, докато видим какво правим с ратифицираното заемно споразумение. Това е законодателен акт на Народното събрание. законодателен акт на Народното събрание. Искам да задам няколко въпроса: има ли промяна в заемното споразумение, което е ратифицирано миналата година през февруари месец? Това едно. Второ,

Чета дословно това, което е казано и което е казал министърът - как, от една страна, ще се създаде звено в Министерството на труда и социалната политика, което трябва да е административно, то не може да бъде друго към министерство, и в него ще участват синдикати, работодатели и Националното сдружение на общините? Тези хора щатни сътрудници ли ще станат на министерството или какво? Тоест, без да имаме яснота какво ще се прави, само и само да унищожим един екип, който предполагам, че на някого не му харесва, ние искаме, както се казва, заради бълхата да изгорим целия юрган. Недейте, колеги, помислете! Определено считам, че това е едно прибързано решение. решение. Трябва да получим ясни отговори какво става със заемното споразумение, защото това е български документ, пак повтарям, и какво става най-вече с тези 40 млн. евро, които по заемното споразумение трябва да ги управлява Социалноинвестиционният фонд? Ние го закриваме, ликвидираме го. Какво правим с тези пари? Говорим, че трябва да пестим всяко евро, за което сме се договорили, а тук става въпрос за 40 милиона. При това за един проект, който, аз съм убедена, всеки един от вас би подкрепил и би се стремил да активизира общините, от които идва, да могат да участват и кандидатстват, за да вземат средства в тази насока. Това е моето становище. Разбира се, вие сте мнозинство, вие ще решите. Но пак повтарям, обръщам се специално към юристите – колеги, има неща, които са в противоречие със законите, и в крайна сметка това е един противоречив нормативен акт. Съжалявам, че не бях по време на комисията, щях да кажа същото това нещо. Не използвам трибуната, за да го кажа тук. Едва ли щеше да има някаква полза от моето изказване, но аз съм длъжна да кажа и да направя това предупреждение. Моля специално и колегите в Министерството на труда и социалната политика много внимателно да прецизират още веднъж това. Може би трябва да се изчака,

Няма. В такъв случай закривам дебата и подлагам на гласуване Законопроект за закриване на Социалноинвестиционния фонд, фонд, № 002-01-6, внесен от Министерския съвет на 11.01.2010 г. Моля народните представители да гласуват.

Уважаеми колеги, утвърдена парламентарна практика и изискване на правилника е законите да се гледат на две гласувания, на две четения, и да се пристъпва към едновременното гласуване на първо и второ четене в едно пленарно заседание само в случаите, в които има съгласие по предложения законопроект, няма възражения и няма изказани становища от парламентарни групи за предложения между първо и второ гласуване. В настоящия случай това очевидно не е така, тъй като срещу законопроекта възразиха представители на различни парламентарни групи. Освен това самият той не е разглеждан от Националния съвет по тристранно сътрудничество, което е изискване за неговото приемане Апелирам да не си правите експерименти, като нарушавате правилата, защото в противоречие с правилника вече беше приет и Законът за националния архивен фонд, който беше гласуван на две четения в едно заседание, въпреки нашите възражения, и в момента е в Конституционния съд. Нека не създаваме прецеденти, като нарушаваме правилата, защото те са затова да бъде дадена възможност на народните представители да изпълнят своите конституционни правомощия, а именно да внасят предложения по законите в периода между първо и второ четене. Заявявам ви, че ако си позволите за пореден път това безобразно нарушаване на парламентарния правилник и на Конституцията, ще сезираме отново Конституционния съд.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, оттеглям предложението, което направих

които обаче се различават по материята, която разглеждат. по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 954-01-30, внесен от Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков на 16 октомври „Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 11 ноември 2009 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 954-01-30, внесен от Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков на 16 октомври октомври 2009 г. В заседанието участваха следните представители от Националния осигурителен институт: господин Сотир Ушев – управител, госпожа Весела Караиванова – подуправител, и Йосиф Милошев, господин Емил Мирославов – директор на Дирекция „Индустриални отношения” отношения” в Министерството на труда и социалната политика. Присъстваха и представители на социалните партньори. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Цветан Костов. Основната цел на законопроекта е да се подобрят условията на бизнес средата, както и да се повиши размерът на разполагаемия доход на работещите. В своето експозе вносителят подчерта, че с предложението за намаляване на осигурителните вноски се цели да се компенсира предвиденото увеличение на акцизите, да се стимулира отлагането на пенсионирането, както и икономическата активност на дългосрочно безработните. Със законопроекта се предвижда от 1 януари 2010 г.: - намаляване на осигурителните вноски за Фонд „Пенсии” с 5-процентни пункта за родените преди 1 януари 1960 г. и с 6-процентни пункта за родените след 31 декември 1959 г.; промяна в съотношението работодател : осигурено лице при плащането на вноските за Фонд „Пенсии”. През 2009 г. съотношението във вноската за Фонд „Пенсии” е работодател 10%, осигурено лице 8%, държава 12% - общо 30%. Предложението за 2010 г. е вноската за Фонд „Пенсии” да се разпредели по следния начин: работодател 6,5%, осигурено лице 6,5%, държава 12%; увеличаване на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове – от 5 на 6%, и промяна в съотношението работодател : осигурено лице при плащането на вноските за универсален пенсионен фонд – 50 : 50, с което се увеличава делът на осигуреното лице; - увеличаване размера на добавката от пенсията на починал съпруг от 20% на 30% от 2010 г. и 40% от 2012 г.; намаляване на периода за изискуем осигурителен стаж от 12 на 6 месеца за придобиване право на обезщетение при бременност и раждане и неговия размер; включване на роднини по съребрена линия до втора степен в кръга на лицата, които при смърт на осигуреното лице имат право да получат натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице. На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е предоставен за становище от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт и социалните партньори. Постъпили са становища от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и Националния осигурителен институт, с които са изразили своите резерви по отношение на законопроекта. Основните аргументи, с които законопроектът не е подкрепен са свързани с липсата на предварителен финансов анализ за ефектите върху държавния бюджет и осигурителната система, нарушаване на основните принципи в осигурителната система и Института на наследствеността, липсата на връзка между осигурителния принос и осигурителното обезщетение и наличието на мерки, които създават предпоставки за злоупотреби с права и получаване на социално-осигурителни плащания. В хода на дискусиите по законопроекта подробно бе обсъдено предложението за намаляване на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии”. Подчертано бе, че според актюерски разчети финансовият ефект от тази мярка върху бюджета на държавното обществено осигуряване е по-малко приходи в размер на приблизително 1 млрд. лв. Анализирана бе липсата на осезаеми ефекти върху икономическия растеж, конкурентоспособността, повишаването на доходите и работните места и ограничаването на сивия сектор, вследствие на намаляването на осигурителните вноски през последните години с повече от 12-процентни пункта, с които се преотстъпват над 10 млрд. лв. за работодателите. Изразени бяха мнения по отношение на неприемливото намаляване на осигурителните вноски и увеличаване на размера на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване при настоящата икономическа конюнктура и очакваните социални последици. Като обезпокоителни бяха определени предложенията, свързани със значително намаляване на осигурителния принос и повишаване размерите на осигурителните плащания. Представителите на национално представителните организации на работниците и служителите изразиха неудовлетворението си от предложенията, свързани с увеличаването на дела на работника и служителя във финансирането на Фонд „Пенсии” и вноските за универсалните пенсионни фондове, с което, според тях, на практика тежестта се прехвърля на осигурените лица. Народните представители се обединиха около мнението, че по същество със законопроекта се извършват значителни промени в основни параметри на осигурителната система, които са необосновани, неаргументирани, без оценка на финансовите ефекти върху осигурителната система и държавния бюджет. Реализирането на предложенията ще постави пред сериозни рискове публичните финанси и не кореспондират с икономическата конюнктура и очакванията на гражданите към социалноосигурителната система. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 1 глас, „против” – 1, и „въздържали се” – 18, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 954-01-30, внесен от Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков на 16 октомври

Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 902-01-65, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2009 г. В заседанието участваха госпожа Христина Митрева – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Малакова от Националния осигурителен институт, представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и на служителите. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Христина Митрева – заместник-министър на труда и социалната политика. Основната цел на законопроекта е да приведе в съответствие българското законодателство в областта на пенсионното осигуряване с регламентите на Европейския съюз по отношение прехвърлянето на пенсионни права от и към специалната пенсионна схема на Европейските общности. Във връзка с това са предвидени разпоредби относно осигурителния режим на лицата при изпращане на работа в друга държава – член на Европейския да гарантират свободното движение на хора в Европейския съюз, като работодателите изплащат възнаграждение и правят осигурителни вноски в съответствие с действащите минимални стандарти в приемащата страна. Не се допуска възнаграждение, което е по-ниско от възнаграждението на местните работници. Предлагат се и съответни изменения по отношение на реда за внасяне на осигурителните вноски и осигурителния стаж. Предвидени са разпоредби за дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване при преноса на пенсионни права по отношение на поддържаната от тях информационна система, електронния обмен на данни, максималния размер на допълнителните такси при прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида във фондове за допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване в пенсионната схема на Общностите. Предлага се да се създаде нова част „Втора А”, в която се регламентира взаимодействието между националните пенсионни схеми с пенсионната схема на Общностите. Предложенията са съгласувани с представители на Европейската комисия и на специалната пенсионна схема на Общностите. Включени са всички национални схеми, свързани със заетост Фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, универсалните и професионални фондове, допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Въвежда се общ принцип за упражняване правото на прехвърляне, а именно ако не е отпусната пенсия за трудова дейност от фондовете на държавното обществено осигуряване и ако не е отпусната пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване или не е сключен договор за еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните на натрупаните средства. Предвижда се прехвърлянето на пенсионни права от пенсионната схема на общностите да се осъществява във Фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на застраховател въз основа на договор за застраховка или рента. Предлага се кръгът на лицата, които имат право на прехвърляне, както и на предпоставките и сроковете за неговото упражняване да е в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейските общности с условията на другите служители на Общностите. Предвижда се прехвърлянето на пенсионни права да се извършва и за случаи преди влизането на законопроекта в сила. Като координиращ орган е определен Националният осигурителен институт, който ще разпределя средствата между националните пенсионни схеми, получени от пенсионната схема на Общностите като се регламентира и начина на това разпределение. При изчисляване на средствата ще се прилага ограничението за максималния размер на месечния осигурителен доход към момента на прехвърлянето. Размерът на сумата на тези средства ще може да се прехвърля в избран от лицето фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Предвидени са и разпоредби относно последиците за лицата по отношение придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване и от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и зачитане на осигурителен стаж вследствие на прехвърлянето на пенсионни права от националните пенсионни схеми в специалната пенсионна схема на Общността и обратно. Уредени са и въпросите по отношение на принудителните административни мерки, отговорността за нарушения на нормативната уредба и издаването на актове, наказателни постановления и тяхното във връзка с дейността на пенсионните дружества за допълнително пенсионно осигуряване при взаимоотношенията им със специалната пенсионна схема на Европейския съюз. Предложени са легални дефиниции на понятията „минимални ставки на заплащане”, „пенсионна схема на Общностите”, „орган на Общностите” и „актюерски еквивалент на пенсионните права за старост”. Получено е и становище от отдел „Европейско право” към Народното събрание, съгласно което законопроекта създава предпоставки за прилагането на съответните регламенти, имащи отношение към координацията на системите за социална сигурност за координация и отговаря на изискванията на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Предложени са и редакционни бележки, които ще бъдат отчетени след приемането на законопроекта на първо гласуване. В хода на дискусията Комисията по труда и социалната политика се обедини около мнението, че законопроектът създава законодателни гаранции за пренос на пенсионни права на работници и служители

След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 16 гласа, без „против” и „въздържал се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 902-01-65, внесен от Министерския съвет на 29 декември

„ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-30, вносители народните представители Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков на 16 октомври 2009 г. На заседание, проведено на 29 октомври 2009 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-30, с вносители народните представители Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков. От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Цветан Костов. Със законопроекта се предвижда намаляване на осигурителната вноска за лицата, работещи при условията на трета категория труд – с 5-процентни пункта, за лицата родени преди януари 1960 г. и с 6-процентни за лицата, родени след 31 декември 1959 г. Предлага се размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. от 18 на сто да стане 13 на сто, а за родените след 31 декември 1959 г. – от 13 на сто на 7 на сто. Предвижда се увеличаване и на размера на вноската в така наречения „втори стълб” за лицата, родени след 31 декември 1959 г. пункт. Предлага се съкращаване на сроковете по чл. 48а и по чл. 49, ал. 1 от 12 месеца на 6 месеца. За ползване на правата, регламентирани от Кодекса за социално осигуряване, се изисква наличието на определен осигурителен принос. С измененията и допълненията в разпоредбите на чл. 48а и чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване (в сила от 1 януари 2009 г.), за да придобие едно лице право на обезщетение за бременност и раждане, е необходимо то да е осигурено за общо заболяване и майчинство и да има осигурителен стаж 12 месеца като лице, осигурено за този риск – чл. 48а, а размерът на обезщетението се поставя в зависимост от осигурителния доход, което лицето е получавало през последните 12 месеца – чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване. Смисълът на това изискване е осигуреното лице да е допринесло за натрупването на средства в осигурителните фондове в един разумен период от време, преди да започне да черпи права, като получава парични плащания. Предлага се увеличаване на размера на така наречената „вдовишка добавка”, регламентирана в чл. 84, ал. 1. Понастоящем нейният размер е 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг (съпруга). Предлага се този размер от 1 януари 2010 г. да стане 30 на сто, а от 1 януари 2012 г. да стане 40 на сто. Със законопроекта се предлага разширяване на кръга на лицата, на които при смърт на осигуреното лице се изплащат натрупаните средства по индивидуалната му партида. В кръга на лицата по чл. 170, ал. 1 са включени и роднините по съребрена линия до втора степен. институт господин Йосиф Милошев – началник на отдел „Правен” изрази становище, че с предлагания законопроект се предвижда намаляване на осигурителните вноски,

Той обърна внимание, че внесеният законопроект няма финансова обосновка за източника, от който ще бъде финансиран посочения недостиг в бюджета на Държавното обществено осигуряване. От друга страна продължаващото намаляване на осигурителните вноски подлага под въпрос реформата в социалното осигуряване. Твърденията в мотивите към законопроекта, че с тази мярка ще се намали безработицата, или ще се намали дела на сивата икономика, не отговарят на резултатите от досегашното намаляване на осигурителните вноски. Намаляването на осигурителните периоди за придобиване право на обезщетение за бременност и раждане, както и за изчисляване на размерите му от 12 на 6 месеца ще доведе до увеличаване разходите за тези обезщетения, като по този начин ще се даде възможност за внасяне на вноски върху висок осигурителен доход за кратки периоди с цел да се получат високи обезщетения за период от 410 календарни дни. Предлаганото увеличение на добавката от пенсията на починалия съпруг по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване да се извършва на два етапа: 30 на сто от 1 януари 2010 г. и 40 на сто от 1 януари 2012 г., което също не е обвързано с необходимите финансови средства. Това изменение не е обвързано с финансов ресурс в размер на 171,5 млн. лв. повече спрямо разхода за 2009 г. Финансовият ефект от измененията, предложени с § 1, се изразява в намаление с 251,6 млн. лв. на приходите от осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за 2010 г.,

След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 2 гласа „за” и 19 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954 01-30, с вносители народните представители Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков.” Благодаря на народния представител Десислава Атанасова. Имаме постъпил доклад от Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте,

№ 954-01-30, внесен от народните представители Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков на 16 октомври 2009 г. На заседание, проведено на 11 ноември 2009 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от народните представители Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков. На заседанието присъстваха: Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, Илиана Владова – главен експерт в дирекция „Държавни разходи” в Министерството на финансите, и др. Законопроектът беше представен от народния представител Кирчо Димитров. Основните моменти в законопроекта са:

съкращаване срока за изискуемия осигурителен стаж при придобиване право на обезщетение за бременност и раждане по чл. 48а и чл. 49 от Кодекса за социално увеличаване размера на осигурителната вноска за универсалните пенсионни фондове за родените след 31 декември 1959 г. от 5 на сто на 6 на сто; увеличаване размера на добавката от пенсията на починал съпруг по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2010 г. от 20 на сто на 30 сто и през 2012 г. от 30 на сто на 40 на сто. След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която се обсъдиха представените писмени становища от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и Националния осигурителен институт. Мотивите и в трите становища бяха за неподкрепа на законопроекта, тъй като направените предложения са с фискални измерения, които не са приемливи в контекста на основната фискална цел и през 2010 г. за поддържане на балансиран бюджет. Освен това възприетият подход в одобрения от Министерския съвет проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. за намаляване на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” с 2 процентни за всички лица предвижда еднакъв подход към всички и намаление на вноската в по-приемливи размери и в този смисъл беше определен като по-удачен от предложения със законопроекта. Аргументите срещу предложението за намаляване на изискуемия осигурителен стаж от 12 месеца на 6 месеца за лицата за придобиване право на обезщетение за бременност и раждане бяха, че изискването за 12 месеца стаж е било въведено в резултат на констатирани злоупотреби от страна на осигурените лица. По отношение добавката от пенсията на починалия съпруг в предложените от Министерския съвет промени в Кодекса за социално осигуряване е предвидено постепенното й увеличаване, което е съобразено с финансовите възможности на фонд „Пенсии”, а именно: след 1 юли 2010 г. – 25 на сто, през 2011 г. – 30 на сто, през 2012 г. – 35 на сто, и през 2013 г. – 40 на сто. В хода на дискусията членовете на комисията също се обединиха около становището за неподкрепа на законопроекта. След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 2 народни представители, „против” – 12 народни представители, и „въздържали се” – 2 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-30, внесен от народните представители Мартин Димитров,

На заседанието, проведено на 20 януари 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие: Христина Митрева - заместник-министър на труда и социалната политика, и Снежана Малакова – юрисконсулт в отдел „Правен” на Националния осигурителен институт. Целта на законопроекта е да се осигури прилагане на някои от разпоредбите относно командироването и електронния обмен на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност и да се въведат изискванията на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за приемане на Правилник за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейските общности и на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията. Законопроектът е съобразен и с изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Основната част от промените са свързани с регулиране на прехвърлянето на пенсионни права от/към специалната пенсионна схема на Европейския съюз. Правото на служители на Съюза да прехвърлят паричен еквивалент на свои бъдещи пенсионни права от едната схема в другата, когато променят работата си от държава-членка към институция на Съюза или обратното, произтича от Регламент (ЕИО,

временно приложими за длъжностните лица на Комисията. В чл. 123ж от законопроекта се предвижда информационната система да осигурява възможност за осъществяване на електронен обмен на данни в съответствие с правилата, определени от Административната комисия по чл. 71 от Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност, както и за националния обмен на данни. Създава се нова Част втора „А”, с която за първи път в пенсионната ни система се регулират подобни обществени отношения и едновременно засягат материята на и на допълнителното пенсионно осигуряване. С настоящия законопроект се регламентират кръгът от национални пенсионни схеми, включени в тези прехвърляния на средства; кръгът от лица, имащи правото на тези прехвърляния, както и начинът за изчисляване на средствата, подлежащи на прехвърляне. В чл. 343г, ал. 1 от законопроекта е определен Националният осигурител институт за координиращ орган, на който ще се прехвърлят пенсионни права и който ще прави съответното разпределение между националните пенсионни фондове. Друга част от измененията са свързани с чл. 6 от законопроекта, с който се регламентира осигурителната база при изпращане на работа в друга държава членка, в съответствие с правото на Европейския съюз.

че техният изпращащ ги работодател няма да им плаща и няма да ги осигурява върху по-ниско възнаграждение, в сравнение с това на местните работници в приемащата държава.

в националното законодателство. 2. Навсякъде в законопроекта, където думата „Общностите” не е част от наименованието на законодателен акт, да се замени с думата „Съюза”, на основание влезлия в сила на 1 декември 2009 г. Договор от Лисабон.

на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. В заключение може да се каже, че законопроектът осигурява прилагането на Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност и се въвеждат изискванията на Регламент (ЕИО, (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за приемане на Правилник за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията. Законопроектът е съобразен с изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 15 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 902-01-65, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2009 г., като водещата комисия вземе предвид направените бележки между първо и второ гласуване на законопроекта.”

Мая Манолова и Емилия Масларова и Михаил Михов (2 въпроса). 4. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Михайлов и на питане от народните представители Димитър Чукаревски и Цветан Цветанов. На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали: на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова; - министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов; - министърът на здравеопазването Божидар Нанев на два въпроса с писмен отговор на народния представител Цвета Георгиева. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Младенов. За парламентарния контрол във връзка с персоналните промени в Министерския съвет, гласувани от Народното събрание на 27 януари 2010 г., въпросите и питанията, зададени от народните представители към освободените министри, на които не е отговорено, се поемат съответно съответно от новите министри. Съгласно изискванията на чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, министрите разполагат с най-малко 48 часа, за да се подготвят и отговорят лично. Новите министри ще имат време да се запознаят с въпросите и питанията, да актуализират отговорите, да ги оформят, съобразно техните и да имат готовност да отговорят на следващото заседание за парламентарен контрол на 5 февруари 2010 г. Такава е била практиката и досега при структурни и персонални промени, когато няма промени в програмата на правителството. С това закривам днешното заседание. Утре заседанието ще започне в 9,00